ovako, ali prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o institucijama za elektronički novac, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 346 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Je li prije svega dobro jutro! Dakle, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o institucijama za elektronički novac, dakle ovom ovom izmjenom predlaže se odgoda roka usklađivanja institucija za elektronički novac sa odredbama Zakona o institucijama za elektronički novac sa 30. lipnja 2009. godine na 31. prosinca 2010. Dozvolite samo kratko razloge za to. Dakle, Zakon o institucijama za elektronički novac je donesen 2008. godine čime je ispunjena preuzeta obveza Hrvatske da se u dijelu koje se odnosi na poslovanje institucija za elektronički novac hrvatsko zakonodavstvo uskladi sa pravnom stečevinom Važećim odredbama zakona institucije za elektronički novac definirane su kao kreditne institucije i dužne su se u roku do 30. lipnja 2009. uskladiti i dobiti odobrenje za rad Hrvatske narodne banke, osigurati propisani iznos jamstvenog kapitala, pridržavati se propisa o upravljanju rizicima, velikim izloženostima, sustavu unutarnje kontrole i drugih odredbi zakona. U međuvremenu Europska komisija je predložila izmjenu Direktive 46. iz 2000. godine o započinjanju, obavljanju i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za izdavanje elektroničkog novca na način da se ove institucije više neće definirati kao kreditne institucije, nego kao institucije za obavljanje usluga platnog prometa. Slijedom navedenog, odobrenje za rad koje bi institucije za elektronički novac dobile na temelju važećeg zakona u propisanom roku za usklađivanje, dakle još jedanput do 30. lipnja 2009. bit će nužno ponovno uskladiti sukladno ovim izmjenama spomenutim direktive Europske unije koje će Republika Hrvatska u svakom slučaju biti dužna implementirati u svoje zakonodavstvo. Ova izmjena važećeg zakona predlaže se da bi se izbjegli visoki troškovi usklađivanja postojećih institucija za elektronički novac s obzirom na izvjesnost ovih izmjena i dopuna zakona zbog daljnjeg usklađivanja s pravnom stečevinom I konačno za uvodnu riječ samo da kažem amandman koji imam, dakle od Odbora za zakonodavstvo Vladi je prihvatljiv. Prihvaća. Hvala lijepo. **Bebić, na samom početku reći da danas predviđamo 14 točaka dnevnog reda završiti, pročišćenog dnevnog reda. Najmanje zaključno sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici koja je pod točkom 14. Radit ćemo dok bude trebalo. Sada će se podijeliti taj pročišćeni tekst, jer mi ne znam kako drugačije savladati ovoliki dnevni red. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne dobit ćete sad pročišćeni. Sad će vam se podijeliti./… Neka se dijeli. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Odmah da kažem na početku da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjeni Zakona o institucijama za elektronički novac. Smatramo da je zbog tendencije ubrzanog tehnološkog informatičkog razvoja, zbog sve većeg korištenja interneta u komuniciranju i svakodnevnom poslovanju gospodarstvenih subjekata ali i građana neminovno osigurati formalno-pravne i institucionalne pretpostavke za korisnu primjenu novih tehnoloških mogućnosti. Kako se ubrano razvija primjena novih tehnologija tako i zakonska regulativa mora pratiti i prilagođavati se novim načinima poslovanja i ne smije postati kočnica i prepreka ubrzanog razvoja. Upravo Zakon o institucijama za elektronički novac i njegova predložena izmjena su na tom putu osiguranja uvjeta za uvođenje i primjenu novih suvremenih, bržih i jeftinijih načina poslovanja, a plaćanje elektroničkim novcem je svakako jedan od tih načina. Zakonom o institucijama za elektronički novac koji je Hrvatski sabor donio u rujnu prošle godine poslovanje institucija za elektronički novac usklađeno je sa direktivama Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Zakonom su institucije za elektronički novac definirane kao specifičan oblik kreditnih institucija koje nisu depozitnog karaktera i čija je osnovna, dakle primarna djelatnost izdavanje elektroničkog novca. Člankom 80. navedenog zakona propisano je također da institucije svoje poslovanje moraju uskladiti sa odredbama zakona do 30. lipnja 2009. godine. Dakle, do kraja ovog mjeseca. Postupci usklađivanja su zahtjevni, u pojedinim segmentima specifični, a u konačnici zahtijevaju angažiranje točno propisanog temeljnog kapitala koji mora iznositi najmanje 8 milijuna kuna. Predloženim zakonom o izmjeni Zakona o institucijama za elektronički novac, dakle ovaj kojeg imamo pred sobom, dakle već sam naslov zakona govori da se radi o jednoj izmjeni zakona, a ona se odnosi na produženje roka do kada se institucije za elektronički novac moraju uskladiti, uskladiti, dakle svoje poslovanje s ovim zakonom. Taj rok sada 31. prosinca 2010. godine smatramo u klubu Hrvatske demokratske zajednice da je razuman i opravdan. Novim propisima Europske komisije, odnosno Europske unije ubuduće se institucije za elektronički novac neće smatrati kreditnim institucijama, već institucijama za platni promet te se stoga predlaže pomicanje roka usklađenja kako bismo i ovu promjenu mogli provesti kroz naše zakonodavstvo, a u međuvremenu ne bi opteretili ove institucije nepotrebnim usklađenjem. Ako se uzme u obzir i to da će uvjeti pod kojima će ove institucije za elektronički novac dobiti odobrenje za rad izmjenama Direktive 46 iz 2000. godine, odnosno da će biti znatno blaži u odnosu na uvjete koji su propisani važećim zakonom, onda zaista treba ovaj prijedlog zakona bezrezervno podržati. I upravo zbog toga, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade. Pa kad je u Japanu u drugoj polovici '80.-ih godina uveden elektronički novac, prvo je bila riječ o prepaid karticama koje su se plaćale telekomunikacijske željezničke usluge. No međutim, ubrzo nakon toga, desio se jedan razvoj koji je otišao u dva različita smjera. Vidjeti ćemo različiti smjer u Europi i različiti smjer onom u nekim razvijenim azijskim zemljama. U početku su nebankarske institucije se bavile izdavanjem elektroničkog novca, najčešće internetom ili … /Govornik Ni SAD nije znao tada što da radi sa tim oblikom plaćanja, jeste da je čekao, no međutim formiranjem Europske zajednice, europska monetarna reakcija je već dogodila se '94. godine kad je Monetarni institut uveo uveo i preporučio da se izdavanjem elektroničkog novca bude dopušteno samo bankama. No '98. Europska komisija uvodi pojam te institucije upravo zato jer je uvidjela u tome mogućnost za ubrzavanje gospodarstva. Tek 2002. službene smjernice od strane Europske komisije koje imaju za cilj, dolaze, znači koje imaju za cilj potaknuti razvoj nebankarskih institucija u tom sektoru, a sve sa jednim ciljem, dakle ubrzanje gospodarstva i u tom dijelu. No međutim, kako su uspjeli, govore neki podaci. U eurozoni softverski elektronički novac ostvario je promet u prošloj godini na razini 10 milijuna eura. Dakle, riječ je o vrlo, znači kada se gleda softverski elektronički novac, znači ne hardverski o vrlo malom prometu. S druge strane, jedan primjer izrazite uporabe elektroničkog novca je Hong Kong i Octopus card. U Hong Kongu 95% građana od 16 do 65 godina koristi Octopus card. Njome se plaća u željeznici, u dućanima, u restoranima, njome se plaćaju usluge. U Hong Kongu postoji 17 milijuna Octopus kartica, 2 puta više od broja stanovnika, 10 milijuna transakcija dnevno i 3,7 milijardi, dobro ste Slično je Singapur napravio sa uvođenjem FeliCa kartice i to su dva primjera koja dovoljno govore o tome da Europa definitivno tu nije predvodnik, odnosno Europa tu ne prednjači. Kad se i tome uzme i labavija regulativa koju su upravo zbog potrebe institucija za elektronički novac uvele i europske države, onda se može pratiti jedan povijesni podatak, odnosno jedan povijesni fakt. Pioniri u izdavanju elektroničkog novca, tvrtke, DigiCash, CyberCash i First Virtual do 2001. su nestale sa scene Europske unije, pružitelja usluga elektroničkog novca, a najviše su poticale inovacije. Dakle, ta labavija regulativa je nešto što je realnost. Europa još ni sama ne znam kako regulirati to pitanje, stoga i ne čude ove izmjene u ovom dijelu da se institucije za elektronički novac više neće biti, znači i po novoj i po izmjenama Direktive 46 neće biti u sustavu kreditnih institucija. I to je još jedan dokaz kako u Hrvatskoj treba raditi, odnosno ne treba raditi. Mi ovdje smo prošle godine usvojili 121 zakon. I to je dobro sa stanovišta približavanja Hrvatske Ali kada gledamo i današnji paket od 3 zakona koja trebamo odgoditi upravo iz domene financijskih usluga, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o kreditnim institucijama i ovaj zakon, onda i ne čudi odgoda. EU nam neće pobjeći, ali bi mogla pobjeći šansa da Hrvatska uđe spremna, kao što već bježi. Nije dovoljno samo pripremiti zakone i to je ono što želim naglasiti, već je puno važnije pripremiti državu, a bojim se da ćemo sa samo pripremom zakona ispustiti šansu da umjesto da uđemo jaki i snažni, u Europsku uniju ćemo ući slabi i ranjivi jer svi gospodarski pokazatelji relevantni u Hrvatskoj govore takve stvari. I možda nije na odmet naglasiti i u ovoj raspravi da je dovoljan podatak da smo mi prije pola godine poslali 25 antirecesijskih prijedloga od kojih ni jedan nije prihvaćen, neki čak nisu bili ni na raspravi, a da se pola godine čeka sa Vladinim antirecesijskim mjerama od kojih ni jedna ozbiljna antirecesijska mjera još nije bila raspravljena u ovom Saboru. Dvije su došle, jedna je rebalans, ali rebalans nije antirecesijska mjera, ona je nužda i druga je Zakon o građenju koji je de facto poticanje državnih institucija da rade svoj posao. Pola godine se čekalo, vremena nema i stoga ne čudi da je u ovom dijelu odgoda. za elektronički novac kod nas upravo na tragu tog fleksibilnog i gospodarstva i europske direktive je što je maksimalan iznos 1000 kuna, 8 milijuna kuna temeljnog kapitala i regulacija HNB-a, što će se vjerujem promijeniti s obzirom da će i ova promjena direktive ići u smjeru toga da elektroničke institucije za elektronički novac ne budu ne budu više pod kreditnim institucijama, tako da možemo i očekivati vjerojatno promjenu regulatora, ali to bi nam možda bolje predstavnici ministarstva trebali reći. Mada Europska unija na način koji tretira elektronički novac tretira ga istog je karaktera kao i primanje depozita i smatrala je barem do sada opravdano osigurati bonitet i many institucija, odnosno osigurati i regulaciju od strane onih koji reguliraju kreditne institucije. Jedan takav zakon SDP će podržati, jer mislimo da nema smisla dva puta mijenjati i dopunjavati zakon, ali nešto na što smo već upozoravali i prije 9 mjeseci kada su paketi iz financijskog dijela zakona bili ovdje raspravljeni u Saboru je to da prebrzo ulazimo u proces donošenja zakona, da u taj proces ulazimo nespremni, da nije važno samo pripremiti zakona, nego je puno važnije pripremiti državu i na tome ostajemo i danas. Hvala vam lijepa.